Имате думата, уважаеми господин Цветанов.

Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на Закона, подкрепен от Комисията. Гласували

Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на

2012 г., 2013 г., 2014 г. или 2015 г. и за които такова не е осигурено, се изплаща левовата му равностойност в размер на лимита за съответната година, пропорционално на отработените месеци на длъжност за държавен служител, носещ униформа през календарната година, като се приспадат усвоените лимити за всяка една от изброените години. След изплащане на левовата равностойност, не се предоставя униформено облекло за съответната година. (2) Сумите по ал. 1 не се облагат с данъци и за тях не се изчисляват и внасят осигурителни вноски. (3) Редът за изплащане на сумите по ал. 1 се определя със заповед на министъра на вътрешните работи. (4) Средствата за изплащане на сумите по ал. 1 се одобряват от Министерския съвет като допълнителни разходи за персонал по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.“ Имате думата за изказвания. Няма изказвания. Подлагам на гласуване подкрепения по принцип текст на вносителя за § 1 от Комисията в редакцията, както Ви беше представена от

„Преходни и заключителни разпоредби“. Предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на подразделението да се измени така:

параграф 2 има предложение от народния представител Цветан Цветанов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2.

и на всички колеги от всички парламентарни групи, които участваха във Вътрешната комисия по тези законодателни промени и за пълния консенсус, който постигнахме с колегите от БСП,

Моля да гласуваме, уважаеми колеги, направеното предложение за допускане в залата на заместник-министър Запрянов.

за допълнение към Парижкия протокол, № 702-02-5, внесен от Министерския съвет на 26 юни 2017 г.

Присъстваха 19 народни представители. Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на Комисията с разпореждането на председателя на Народното събрание, с което Законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, като водеща комисия и на още Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Със Споразумението се регламентира статусът на всички щабове и структури на НАТО на територията на По този начин се детайлизира и разширява статусът на съответната структура, личния състав и придружаващите членове на семействата в сравнение с така наречения „Парижки протокол“ за статута на международните военни щабове, създадени в съответствие със Северноатлантическия договор, ратифициран от Народното събрание на Република България през 2004 г. Подчертано беше, че сключването на Споразумението е от спешна необходимост. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Славчо Велков и Симеон Симеонов. В изказванията си те подкрепиха Законопроекта на първо гласуване. В последвалото гласуване участваха 19 народни представители. С 19 гласа

На редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 година, Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, както следва. С Решение № 614 от 25 юли 2016 г. Министерският съвет одобри като основа за водене на преговори Проект на Споразумение между Република България и Върховното Главно Командване на Обединените Въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол. Целта на това Споразумение е да регламентира статуса на всички щабове и други структури на НАТО, които може да бъдат установени на територията на Република България. Споразумението беше подписано от българска страна на 15 март 2017 г. и от страна на двете върховни командвания на НАТО съответно на 24 март и на 26 април 2017 г. Понастоящем нашата страна е домакин на няколко такива структури на НАТО. На територията на страната е разположен Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО (NFIU) в изпълнение на решенията на срещата на високо равнище на НАТО в Уелс на 4 и 5 септември 2014 г. България е установен Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Република България осигурява в щатно и ресурсно отношение и Модул на КИС със способности за развръщане.

Сключването на Споразумението е спешна необходимост за Република България, тъй като на територията на страната вече пребивават чужди военнослужещи, заемащи длъжности в структурите на НАТО. Тяхното пребиваване, както и на техните семейства, поставя много въпроси, които са извън компетентността на Министерството на отбраната, като необходимостта от издаване/признаване на идентификационни и други документи, регистрация на моторни превозни средства, данъчни облекчения. Тези въпроси, както и аспекти от статуса на самата военна структура, не са детайлно разрешени в действащия Парижки протокол и в Споразумението между страните по Северноатлантическия договор относно статута на техните въоръжени сили, подписан в Лондон на 19 юни поради което са предмет на регламентация в проекта на Допълнително споразумение. Ако страната не предприеме мерки за осигуряване на необходимия статус на тези лица и на техните семейства, това ще доведе до негативни последици за нейния имидж като надежден партньор и ще се отрази върху оценката относно изпълнението на политическия ангажимент за осигуряване на адекватно домакинство както на интегрираното логистично формирование, така и на останалите международни структури на Алианса. След изслушване на мотивите към Законопроекта, се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 12 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание,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

На редовно заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект № 702-02-5 от 26 юни 2017 г. Мотивите на Законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната. В изложението си той подчерта, че Споразумението има особена важност по отношение на националната ни сигурност и регламентиране статуса на всички щабове и други структури на НАТО, които може да бъдат установени на територията на Република България. Тези въпроси, предмет на настоящето Споразумение, не са детайлно разрешени в действащия Парижки протокол и Споразумението между страните по Северноатлантическия договор, подписан в Лондон на 19

26 април 2017 г. На територията на страната ни вече пребивават чужди военнослужещи, заемащи длъжности в структурите на НАТО. Със Споразумението се детайлизира и разширява статусът на съответната структура на НАТО, нейният личен състав и придружаващите го членове на семействата им. Понастоящем на територията на страната ни е разположен Щабен елемент за интегриране на силите на НАТО съгласно приетите решения на срещата на високо равнище на НАТО в Уелс на 4 и 5 септември 2014 г., както и Център за изследване, изграждане и усъвършенстване способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия. Осигуряваме в щатно и ресурсно отношение и модул на КИС със способност за развръщане – (DSM) F, NATO

предвиденото в проекта по отношение правата и привилегиите на щаба на НАТО и на неговите членове изисква мерки от законодателен характер за изпълнението им. Въз основа на проведеното обсъждане, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение на Парижкия протокол. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, предлагам на основание чл. 80, ал. 2 да преминем към гласуване за второ четене. Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Подлагам на гласуване предложението Законопроекта да бъде разгледан и на второ четене. Моля, гласувайте.

в рамките на своята компетентност да приемат или да предложат на компетентните органи приемането на съответните нормативни актове, с които да се обезпечи изпълнението на разпоредбите на Споразумението между Република

Няма. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, член единствен с неговото съдържание, както Ви беше представен от парламентарната трибуна, наименованието „Заключителна разпоредба“ и параграф единствен със съответното му съдържание, така както Ви беше представено от парламентарната трибуна. Моля, гласувайте.

Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа”,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, ще Ви запозная и ще Ви предложа: „ДОКЛАД на Комисията по отбраната относно Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция,

На редовно заседание, проведено на 6 юли 2017 г., Комисията по отбрана разгледа за първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между по-горе обявените страни. Присъстваха 19 народни представители. Председателят на Комисията по отбрана запозна членовете на Комисията с разпореждането на Председателя на Народното събрание, с което Законопроектът е разпределен на Комисията по отбрана, като водеща Комисия, и на още две комисии. Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната ген. Атанас Запрянов. Със Споразумението се създава Център за координация на придвижването „Европа“ и се определят основните административни и финансови разпоредби за неговата експлоатация и поддръжка. Центърът е предназначен да координира между участващите държави и да подобри използването на способностите за въздушен и наземен транспорт, както и за дозареждане във въздуха. Българската страна се е присъединила към Споразумението с Нота за участие, подписана на 14 ноември 2016 г. Посочено беше, че по силата на Споразумението българската страна поема финансови задължения за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума. По тази причина Споразумението подлежи на ратификация от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Опитът от учения и мисии, както и от участието в други подобни инициативи показва, че с ползването на услугите на Центъра би могло значително да се намалят разходите по придвижването. В обсъждането на Законопроекта взеха участие народните представители Николай Цонков и Кольо Милев. В изказванията си те подкрепиха Законопроекта на първо гласуване. Подчертано беше, че с присъединяването можем да покажем съпричастност и ангажираност към изграждането на колективни способности. В последвалото гласуване участваха 19 народни представители. С 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение относно Центъра за координация на придвижването „Европа“ между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция,

на Комисията по външна политика относно Законопроект за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа”, № 702-02-7, внесен от Министерския съвет на 29 юни 2017 г. На редовно заседание, проведено на 12 юли 2017 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, както следва: На 14 ноември 2016 г. от българска страна е подписана Нота за участие в Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването „Европа”. Предмет на Техническотo споразумение е международното сътрудничество в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа” в областта на всички видове транспорт. Техническото споразумение конкретизира общите процедури и мерки, необходими за ефективно изпълнение на задачите, отговорностите на участниците в тях, включително процедурите за възстановяване на разходите при осигуряване на услуги в областта на транспортирането и придвижването. По силата на Споразумението Република България поема финансово задължение за дългосрочен период, чиято стойност по години не може да се изчисли предварително и да се фиксира като предполагаема сума. Това обстоятелство налага ратификация на Споразумението на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което с 15 гласа „за“, без „против“ и 3 гласa „въздържали се“, Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект за Закон за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбрана на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, Правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Центъра за координация на придвижването ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ташков. Няма постъпил доклад от Комисията по бюджет и финанси. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Няма изказвания. Закривам разискванията и подлагам Законопроекта на първо гласуване. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлагам на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за дейността на Народното събрание Законопроектът да бъде гласуван на второ четене. Гласуваме предложението за допускане до разглеждане и на второ гласуване. Моля, гласувайте. Гласували

ПОПОВ: Господин Председател! „ЗАКОН за ратифициране на Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия и Департамента по национална отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската Република, Федералното министерство на отбраната на Федерална Република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската Република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания, правителството на Кралство Швеция, Министерството на националната отбрана на Република Турция, Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно Център за координация на придвижването „Европа“. Член единствен. Ратифицира техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, Департамента по националната отбрана на Канада, Министерството на отбраната на Кралство Дания, министъра на отбраната на Френската Република, Федералното министерство на отбраната на Федерална Република Германия, Министерството на отбраната на Унгария, Министерството на отбраната на Италианската Република, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, Министерството на отбраната на Република Словения, министъра на отбраната на Кралство Испания,

Няма. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване наименованието на Закона, член единствен и неговото съдържание така, както Ви бяха представени от парламентарната трибуна от народния представител Константин Попов. Моля, гласувайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господна народни представители! Днес отбелязваме годишнината от влизането в сила на най-новата Конституция на България. Независимо от своите несъвършенства, Конституцията от 13 юли 1991 г. осигури пътя на прехода и създаде основите на демократичното устройство на страната ни. Конституцията установи България като парламентарна република и единна държава, определи рамката, в която трябва да се създават другите закони. Установи принципите за изграждане на политическата система, принципа на разделение на властите, посочи и определи правомощията на държавните органи, както и принципите за демократични избори. Като фундамент на модерната държавност целта на Конституцията е да създава устойчиво, демократично управление на обществото и хуманни отношения, които поставят личността на най-високото стъпало в обществената ценностна система. Народните представители от Седмото велико народно събрание, следвайки този стремеж, обявиха верността си към общочовешките ценности – свобода, мир, хуманизъм, равенство, справедливост и търпимост. Издигнаха във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност и завещаха на бъдещите поколения да изграждат, заздравяват и да пазят демократичните устои на българската държава – единна и неделима. С приеманите закони в бъдеще, в съответствие с Конституцията, да създават здрави гаранции за това с ясното съзнание, че гарантирането на правата и свободите на гражданите е критерий за степента на развитие на демокрацията в обществото. В началото на демокрацията страната трябваше да реши успешно основни въпроси в областта на правата на човека, да сложи край на потъпкването на основни права и свободи на човека, и в същото време да създаде основа за гарантиране на спазването на тези права. Трябваше да се изгражда и укрепва гражданското общество при спазване на изискванията на международните стандарти по правата на човека и основните свободи. В годините на прехода в Република България се утвърди успешен модел в между етническите отношения, основаващ се на принципите на гражданското общество и на демокрацията. същността си този модел изисква при решаването на малцинствените въпроси да се търси и намира баланс и хармония между принципа на интеграция на малцинствата в гражданското общество и принципа на защита на тяхната етническа, религиозна и езикова идентичност. В Конституцията залегна разбирането за нация, като гражданска нация, при която националната общност се състои от всички граждани на държавата, като отчита съществуването на етническо, религиозно и езиково разнообразие, респективно на носители на такива различия. Българската конституция включва разбирането, че защитата на малцинствата се осъществява чрез пълноценно гарантиране на индивидуалните права и свободи на лицата, принадлежащи към тях. Според Конституцията всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права. Не се допускат никакви ограничения на правата, нито привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, убеждение, политическа принадлежност и така нататък. Всички граждани са равни пред Закона. Конституцията прокламира равенството като общочовешка ценност наред със свободата, мира и хуманизма. Този принцип е един от фундаментите на гражданското общество и демократичната държава. Съгласно чл. 57, ал. 1 от Конституцията основните права на гражданите са неотменими. Тази норма, както и всички конституционни норми, имат непосредствено действие съгласно чл. 5, ал. 2. Конституцията предоставя основни права и свободи на личността, но те са само предпоставка. Не могат и не са реална мяра за демократизма на обществото. Те са безпредметни, щом не са създадени необходимите политически, икономически и юридически механизми за тяхното осъществяване. Остават просто декларации. Независимо че новата ни Конституция създаде принципно нова по същност, съдържание и форма държава, няма гаранции, че тя няма да се окаже заложник на лица и формации, останали оковани в старите вериги на собствените си тежки предразсъдъци, особено когато са облечени във власт. Трябва ясно да се подчертае и да се напомня непрекъснато основната роля и отговорност на Народното събрание като законодателен орган за приемането на закони в съответствие с конституционните норми и международните договори, които са част от вътрешното право на страната и се ползват с предимство пред националните закони. Народните представители трябва ясно да осъзнават своята отговорност, че точното спазване на правата и свободите на гражданите се гарантира, чрез създаването на съответните юридически механизми и това е основно задължение и отговорност на народните представители и Народното събрание. Движението за права и свободи неотклонно се придържа към целите, заложени в програмните документи на партията, и работи последователно за постигане на разбирателство, единство и равенство между българските граждани чрез формиране на последователна и категорична национална политика, като се зачитат правата и свободите на всички общности в страната, съгласуване на националното законодателство с международните принципи и норми за осигуряване права и свободи на малцинствата в Република България, създаване на гаранции за недопускане на етническа и религиозна омраза и дискриминация, за равнопоставеност в правата, свободите и социалната сигурност на всички общности, както и икономически просперитет и устойчиво развитие на всички области и общини в страната. С тези принципи Движението за права и свободи се явява гарант за демокрация, стабилност, мир и просперитет, основа и гарант за българския етнически модел. Това трябва да бъде общо дело с усилията на всички заедно. През последните години регистрираме не просто как се погазват духът и философията на основния закон и конкретни нейни норми, но сме свидетели на изключително тревожни процеси и трайно очертаваща се тенденция за рязко и все по-скоростно отдалечаване и отстъпление от от постиженията на демокрацията в нашата страна. И докато доскоро можехме да говорим за необходимост законите да доразвиват заложените демократични принципи и да създават стабилни гаранции за тяхното проявление, днес вече дори е малко да кажем, че мнозинството в законодателния орган не само не създава гаранции за реализиране на заложените в Конституцията права, нещо повече – създава закони, които ограничават права. Ярко доказателство за това е и последният доклад на ОССЕ. Днес трябва ясно и категорично да заявим, че демокрацията в нашата страна е застрашена, че мирът в нашата родина е на изпитание. Крайно време е да бъдат взети мерки за това. Всички органи да започнат да изпълняват своите законови правомощия, без намеса в чужда компетентност при стриктно спазване на законите на страната. Уважаеми госпожи и господа народни представители, демокрацията не е даденост, правата и свободите не са даденост. Всички ние сме длъжни да се борим и твърдо да ги отстояваме. Има много проблеми пред нас, има много въпроси, и то трудни въпроси, но в името на демокрацията и на мира трябва да се борим, за да продължаваме да живеем заедно, за да намираме вдъхновение за изграждане на по-добро общо бъдеще. Нека да потърсим опора за това вдъхновение в Конституцията и българския етнически модел, получил и международно признание. Нека да отговорим на предизвикателствата на актуалното политическо време с обединяващ патриотизъм, заедно да оценим силата и богатството на различията и да изградим онази България, която ще бъде желан дом за нашите деца поколения напред. И както каза нашият почетен председател д-р Ахмед Доган в своето политическо послание от месец март 2017 г.: „Съзнавайки че времето е в нас,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 призовавам всички демократични партии да бъдем отговорни и на необходимата висота в името на мира и просперитета, в името на Конституцията, в името на Република България! Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС

а на втория Законопроект – народният представител Станислав Станилов и група народни представители на 21 юни 2017 г., в Комисията по образованието и науката. Кой ще ни запозна е с доклада?

Гласували 138 народни представители: за 131, против 1, въздържали се 6. Предложението е прието. Моля, поканете гостите в залата. За доклада, заповядайте. Уважаеми господин Председател, колеги! „ДОКЛАД на Комисията по образованието и науката относно - Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-20, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 8 юни 2017 г.; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-27, внесен от Станислав Тодоров Станилов, Милена Дамянова и група народни представители на 21 юни 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 5 юли 2017 г., Комисията по образованието и науката разгледа: - Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в № 754-01-20, внесен от Анелия Димитрова Клисарова и група народни представители на 8 юни 2017 г.; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-27, внесен от Станислав Тодоров Станилов, Милена Дамянова и група народни представители на 21 юни 2017 г. На заседанието присъстваха: Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, проф. Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, проф. Любен Тотев председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, проф. Иван Илиев – ректор на Лесотехническия университет, член-кореспондент Константин Хаджииванов – заместник-председател на Българската академия на науките, представители на синдикални и граждански организации. По двата законопроекта са постъпили 10 писмени становища. За Законопроекта, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители, е изразена подкрепа от Българската академия на науките и Федерацията на университетските синдикати. Министърът на образованието и науката, министърът на финансите и ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ не подкрепят този Законопроект предвид аргументи, свързани със започналата реформа в областта на финансирането на висшето образование. По Законопроекта, внесен от Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители, е изразена подкрепа и препоръки за подобряване на предложените текстове от Българската академия на науките, академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски“, Министерството на образованието и науката, Федерацията на университетските синдикати и Съюза на учените в България. От Съвета на ректорите в Република България предлагат работна група и по-дълъг срок за обсъждане на предложените промени. От името на вносителите Законопроекта, № 754-01-20, бе представен от народния представител Анелия Клисарова, която посочи, че със Законопроекта се въвеждат минимални прагове за трудовите възнаграждения на учените и преподавателите, обвързани с минималната работна заплата за страната и отразяващи качеството на тяхната научна дейност. Предложението съответства на водещия европейски опит и ще гарантира необходимата мотивация на академичния състав и привличането на млади учени. За реализиране на предлагания модел за трудови възнаграждения ще са необходими не повече от 70 млн. лв. от държавния бюджет. От името на вносителите Законопроекта, № 754-01-27, бе представен от народния представител Станислав Станилов. Със Законопроекта се създава национална общовалидна рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности като за всяко професионално направление се въвеждат минимални национални изисквания. Предвидено е за членове на научно жури да се избират само хабилитирани лица, които отговарят на съответните минимални национални изисквания. В Законопроекта се развива по-детайлно процедурата за осъществяване на контрол от страна на министъра на образованието и науката относно дейността на висшите училища при провеждане на процедури за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности. Уреждат се правила за установяване на случаи на плагиатство в научните трудове. Законопроектът решава проблеми като защитата на правата на главните асистенти, които не са успели по обективни причини да придобият докторска степен и урежда процедурите по издаване на дубликати на изгубени дипломи, издадени по отменения Закон за научните степени и звания. В дискусията се включиха народните представители Стоян Мирчев, Румен Гечев, Снежана Дукова, Ирена Анастасова, Ерол Мехмед, Станислав Станилов, Анелия Клисарова и Милена Дамянова. При обсъждането на Законопроекта, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители, беше представена информация, че в много от водещите в научно отношение европейски страни има регулиране на минималните заплати на университетските преподаватели и на учените, без това да накърнява академичната автономия. Значителната разлика в заплащането между българските хабилитирани лица и техните западноевропейски колеги бе посочена като основна причина в България да има най-малко учени на 1000 души в Европа. Народните представители поискаха по-категорична позиция от ректорите по направените предложения. Изразено беше и становището, че в Проектозакона има много проблеми финансови, технически, концептуални, които биха довели до промяна на модела на финансиране на висшите училища. Ключово условие за промяна на възнагражденията на преподавателите и учените е обществото да достигне до съгласие от необходимостта да подкрепи този приоритет в развитието на страната. По Законопроекта, внесен от Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители, беше изразена оценката, че всеки опит да се въведат европейски практики трябва да бъде подкрепен. Направени бяха препоръки за възможността интернет платформите да бъдат използвани за проверка на плагиатството. Необходимо е при прилагането на Закона да бъдат изготвени работещи наукометрични показатели. Поставен беше въпросът защо не се обсъжда възможността научното жури да се съставя на случаен принцип. Милена Дамянова напомни, че текстовете до чл. 21 са разглеждани и приети консенсусно консенсусно от Комисията на второ четене в 43-то Народно събрание. По принципните текстове, които са били задълбочено обсъждани, трябва да има приемственост, като са допустими евентуални корекции от технически характер. Представителите на Българската академия на науките, на Лесотехническия университет, на ръководството на КНСБ, на Национална федерация „Техническа индустрия, наука, информатика“ към КТ „Подкрепа“, на Федерацията на университетските синдикати и на Синдикалния академичен академичен съюз – БАН, подкрепиха принципно и двата законопроекта с мотива, че въвеждането на национални изисквания за качество трябва да бъде обвързано с повишаване на заплащането. Представена беше информацията, че преподавателите, които печелят европейски проекти, получават по-ниско заплащане от колегите си в Европа, защото заплащането по проекти е обвързано с базисните

Законопроекта, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители, защото гарантирането на минималната работна заплата е в противоречие с новите механизми за разпределение на субсидията в държавните висши училища според качеството на положения труд и насочиха вниманието върху недофинансираните професионални направления като технически, педагогически и аграрни науки. Подкрепени бяха мерките срещу плагиатството, предвидени в Законопроекта, внесен от Станислав Станилов, Милена Дамянова и група народни представители. Отправен беше призив за по-гъвкави наукометрични критерии, които да не дискриминират публикуването на кирилица. От Съвета на ректорите в Република България посочиха съществуващите трудности при формиране на научни журита и изявиха желание за участие в работна група за прецизиране на предложенията за второ четене. Ръководството на Комисията по образованието и науката напомни, че работните групи са трайна практика в дейността на Комисията през последните няколко мандата на Народното събрание. След приключване на обсъждането и проведено гласуване Комисията по образованието и науката: със 7 гласа „за“, без „против“ и 14 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав

предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, № 754-01-20, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители на 8 юни 2017 г. На заседание, проведено на 27 юни 2017 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Законопроекта за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България, внесен от Анелия Клисарова и група народни представители. На заседанието присъстваха: проф. Петър Николов – заместник-министър на образованието и науката, Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите, проф. д-р инж. Любен Тотев – председател на Съвета на ректорите, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука“ – КНСБ и др. Законопроектът беше представен от госпожа Светла Бъчварова. Тя заяви, че основният мотив за внасянето на Законопроекта е промяна заплащането на заетите в науката. Оценката на вносителите е, че системно през последните 10 години има недофинансиране в държавните висши училища и в научните общности Българската академия на науките и Селскостопанската академия. Работните заплати изостават драстично от минималната работна заплата. Предлага се промяната да стане от 2018 г. с приемане на Закона за бюджета, като се гарантират минимални заплати за заетите в науката. Заместник-министър Николов заяви, че Министерството на образованието и науката напълно споделя оценката, че заплатите на работещите в сферата на образованието в България са ниски и недостатъчни и именно поради този факт в двете ключови стратегии, които са приети – Стратегията за развитие на висшето образование и Стратегията за развитие на науката, повишаването на доходите на преподавателите и съответно на учените, също е изведено като основен приоритет. Господин Николов заяви, че становището на Министерството на образованието и науката по Законопроекта е отрицателно, защото той противоречи на Стратегията за развитие на висшето образование и на науката, изпреварва някои от процесите, които трябва да протекат и практически ще доведе образованието до криза, а не до разрешаване на проблеми. Основните мотиви за неподкрепа на този Законопроект са следните: Проблемите в сектора трябва да се решават комплексно, а не с един административен акт, който не е подкрепен през държавния бюджет и през бюджетите на отделните университети. Приемането му би попречило на оздравителните програми и стратегии, които университетите се опитват да следват и би объркал пътя, по който се движат висшето образование и реформите в него. - Повишаването на доходите не трябва да става автоматично, а трябва да се прави, отчитайки различните постижения на един или друг преподавател. На това са подчинени и двете стратегии – да се даде възможност работещите, постигащи конкретни резултати, полагащите усилия, обучаващите повече хора преподаватели да имат добри доходи. Заместник-министър Кирил Ананиев заяви позицията за неподкрепа на Министерството на финансите със следните мотиви: Направените предложения са в противоречие с финансовия механизъм, който със Закона за висшето образование е предвиден за финансиране на висшите учебни заведения. Той е на базата на оценката, която се дава на висшите учебни заведения, на базата на търсенето на завършилите студенти от съответните висши учебни заведения, от икономиката, от предприятията, от бизнеса. Така се създават условия да се финансират с нарастващи размери специалностите и професионалните направления, които се търсят от икономиката, като другите, които са с ниски оценки, имат затихващо финансиране, което води до вътрешно преструктуриране на системата на висшето образование. Предложението за начални заплати в областта на науката не е обвързано с новите предизвикателства пред развитието на научния потенциал в страната и новата Стратегия за развитие. По-високите заплати трябва да бъдат доказани и заслужени чрез по-добър научен продукт, който е необходим както на българската икономика, така да може да се конкурира и с научния продукт, който се създава извън територията на страната, участвайки в европейската и световната конкуренция в областта на научните изследвания. Господин Любен Тотев изрази становище, че Законът за развитието на академичния състав и Законът за висшето образование не трябва да бъдат разглеждани поотделно, а да се отложат във времето и да се възложи на работна група да ти изготви паралелно. Госпожа Лиляна Вълчева подчерта, че автономията на висшите училища е изключително важно постижение и тя трябва да се запази. Тя заяви, че за трета поредна година Министерството на образованието, Министерството на финансите, синдикатите и ректорите работят съвместно по посока увеличаване на коефициентите при определяне на заплатите. От изключителна важност за развитие на системата е и притокът на млади преподаватели, които да получават адекватно заплащане. След обсъждането се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за“ – 6 народни представители, „въздържали се“ – 15 народни представители, без „против“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да не приеме Законопроект за допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България,

че академичното развитие е от съществено значение за постигане на икономически растеж и за реализиране на задачите на обществото, на знанието през XXI век или „икономика на знанието“, както ние казваме. Българските висши училища и научни институции са изправени пред едно огромно предизвикателство – да бъдат равностойни в една остра и оспорвана конкуренция през следващите години. Ние сме длъжни да развиваме нашите научни центрове и културни средища. Сложността на това предизвикателство налага държавата да се отнася към държавните висши училища и към научните центрове с особено внимание – да ги развива като центрове на знанието, да съхранява всички специалности, свързани с развитието на националната икономика, с националната сигурност, националната идентичност и да създава механизми за въздействие, насърчаващи научните изследвания и качествено образование, което е залегнало и в двете стратегии. Малко факти от независима експертна оценка на българската система за научни изследвания и иновации. Тази независима оценка е направена от панел експерти от Министерството на науката и висшето образование на Полша, Испания, Федералното министерство на Германия, Австрия, Холандия, Ирландия, Германия. Какви са техните основни изводи и послания? Законът за развитието на академичния състав трябва да преодолее предизвикателствата за изтичане на мозъци и остаряване на изследователския състав в дългосрочна перспектива. Втори важен момент. Налице е ясен въпрос във връзка с ниските заплати на докторантите и младите научни работници и това води до намаляване на способността на страната да запазва своите възпитаници. Представена е една таблица, където нашите докторанти имат заплати от 400–500 евро. Не знам как са стигнали до тази таблица. Нов извод – да се направи незабавна промяна, която е необходима, за да се въведе радикален подход и да се удвоят заплатите на докторантите и младите научни работници. Въпреки това, което беше казано в Доклада: самостоятелността на университетите и БАН, или тяхната автономия, тези мерки зависят изцяло от това правителството да осигури допълнително финансиране директно към институциите. Учените са разделени на четири R1, R2, R3, R4, като тези групи съответно отговарят на „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“, и основните въпроси за тези изследователи са заплатите, възможностите за повишаване на тези заплати и тяхното кариерно развитие. Въз основа на тази независима експертна оценка, както и въз основа на направения анализ за състоянието на науката и на научните работници в България – много ясно показани и в Стратегията, която гласувахме преди няма месец, искам да кажа, че качеството на висшето образование и на научните изследвания зависи преди всичко от качеството на научния потенциал. Този научен потенциал трябва да бъде запазен и развиван, а това няма как да стане, ако не бъде гарантирана необходимата мотивация на академичния състав. Затова, разбира се, е необходим и финансов ресурс. Демографската криза, мобилността на работната ръка, в това число на изследователи и преподаватели, интензивното научно техническо развитие и конкуренцията, свързани с него, трябва, налагат нов подход на държавата към финансирането на кадровия ресурс. Подчертавам още веднъж, колеги, нов подход. Те не противоречат на сега действащите закони. Свидетели сме на това как дългогодишното подценяване на научния капацитет и на високо интелектуалния труд в България демотивира кадрите и лишава страната от млади учени. Малко факти. Докато в цял свят броят на учените се увеличава и за Европа тези стойности от 5,1% в момента са на 7,3%, то в България тенденцията е абсолютно обратна – нашият научен потенциал намалява, и това се дължи на дългогодишната недофинансираност и липса на перспектива за израстване на изследователите. Резултат е на една недалновидна политика, което води до това, че учените от Българската академия на науките и Селскостопанската академия получават месечно възнаграждение с 200 лв. по-малко от средната работна заплата за страната, а понякога техните заплати са изравнени и с нискоквалифициран труд. През 2016 г. в БАН работната заплата е 776 лв., а заплатата на млад учен е равна на минималната работна заплата в страната. В Селскостопанската академия брутната работна заплата е 730 лв. Ето защо намалява броят и на младите учени, и на докторантите. В Доклада на Европейската комисия за състоянието на българската наука, представен от комисаря по наука през месец октомври 2016 г., какво показват данните?

повече от два пъти по-малко учени в България. Получили степен „доктор“ на 1000 души население за България – 0,6; за Европейския съюз – 1,7. Три пъти по-малко имаме учени с докторска степен. Да кажа: за Хърватия – 1,5; за Словакия – 1,9 на 1000; за Румъния – 1,7 на 1000. В Българската академия на науките до 35 години в момента са само 11,5% от общия брой на учените. Тези факти очертават пред България едни доста песимистични прогнози. Затова е необходимо спешно да вземем мерки, за да предотвратим изтичането на мозъци и нашите млади хора да остават и да се развиват в научното поприще в България. Промяната, която предлагаме въз основа на този анализ и на тези данни, е за въвеждане на минимални прагове на заплащане. Това означава минимални, още един път да кажа, прагове и тези минимални прагове да са свързани с минималната работна заплата за страната. За асистент предлагаме две минимални работни заплати, за главен асистент – три минимални работни заплати, четири минимални работни заплати за доцент и пет минимални работни заплати за професор. Тези базови заплати не нарушават автономията и на висшите училища, и на научните институции. Това са минималните заплати. Могат да бъдат непрекъснато увеличавани и повишавани доходите на нашите учени в зависимост от качеството на труда, публикациите, участията в проекти. И в много университети това се случва, защото тези базови заплати са инструмент за преодоляване на очертаващата се в България тенденция за рязко намаляване на научния потенциал и научния капацитет. Какъв е опитът в чужбина? Нека да кажем, че в по-голямата част от западноевропейските страни, подчертавам – Германия, Франция, Испания, навсякъде има такива минимални прагове за преподавателите в университетите и в научните институции. Не искам да сравнявам заплатите, знам възможностите на нашата държава, защото трябва да Ви кажа – един доцент в Германия започва с 3890 евро, а един професор – с минимална заплата 4723 евро. Да, зная, че това е невъзможно, но можем да гарантираме на нашите учени поне минималните им заплати да бъдат гарантирани и да са свързани с минималната работна заплата, защото сега младите учени в Българската академия на науките например получават минимална работна заплата, или с 20 лв. повече от нея. Още един момент в нашия Проектозакон. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредбата за допълнителни и други трудови възнаграждения за образователната и научна степен „доктор“ и за научната степен „доктор на науките“ гарантираните месечни плащания са: за „малък доктор“, както казваме, 15 лв. Всички от Вас можете да помислите как ще мотивираме младите хора

потенциал от учени, както и до качеството на научните изследвания и са абсолютно в унисон със Стратегията за стимулиране на научните изследвания в България, приета преди един месец. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от „БСП за За становище – проф. Станилов по втория Законопроект. Докато изчакваме проф. Станилов, днес наши гости са учениците от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – град Силистра. Моля да ги приветстваме с „Добре дошли!“.

близо седем-осемгодишна дискусия, защото още в началото, когато беше приет предишният Закон, така нареченият „Закон Игнатов“, се оказа, че той има изключително големи слабости, и че броят на хабилитираните лица в България се увеличава безконтролно. Тук в залата веднъж от Вежди Рашидов ми беше подхвърлена фразата, че сме ги произвеждали – все едно че сме сложили някакъв гатер, който реже дъски, което беше вярно. Ще Ви изчета какви са основните приоритети на Закона – това, което прочетох и в Комисията. Аргументите, мотивацията е изложена в съответния документ,

създават национална общовалидна рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Рамката е съобразена с тенденциите на световната наука и със спецификата на различните научни области и професионални направления. За всяко професионално направление се въвеждат минимални национални изисквания. Обърнете внимание, това е всъщност един от най-важните, ако не първостепенният пункт, който стопира всички възможности в съответните ВУЗ-ове и изследователски институции да се вършат нарушения в същината Групите показатели, които формират рамката на минималните национални изисквания, са посочени в Закона, а конкретните показатели за всяко професионално направление се публикуват в Правилник за прилагане на Закона, разработвани от МОН съвместно с представители на университети и научни организации. Предвижда се гъвкавост и взаимозаменяемост на показателите, които да отразяват съществуващите разлики между природни и хуманитарни науки, както и между университетски преподаватели и академични изследователи. Кандидатите ще могат да се явяват на процедури за академично израстване само ако покриват минималните национални изисквания за съответното професионално направление. Членовете на научните журита също трябва да покриват тези минимални национални изисквания за съответно направление.

Няма санкция за лицата, които не достигат някои от показателите за минималните изисквания за съответното професионално направление, а само се забавя вписването им в електронния регистър до момента, в който те покрият тези показатели. Евентуалното забавяне на вписването не се отразява на приключените процедури по акредитация на висшите училища и научни организации. Висшите училища и научните организации могат да определят и по-високи изисквания от минималните национални. Осигурява се прозрачност на процедурите и международна видимост, като материалите за процедурите се публикуват на български език в открит достъп, а най-важните от тях – на един от езиците, които традиционно ползва съответната научна област. Ограничават се възможностите за конфликт на интереси между кандидатите в процедурите и членовете на научните журита, които ги провеждат. Улеснява се провеждането на съвместно обучение на докторанти между български и чуждестранни университети. Облекчават се условията за конкурсите за млади учени и преподаватели. Осигурява се възможност на министъра на образованието и науката да упражнява контрол върху процедурите – както по време на провеждането им, така и след приключването им. Не се ограничават, а се насърчават автономните възможности на висшите училища и научни организации да упражняват контрол на всеки етап от процедурите. Намесата на министъра се предвижда едва след изчерпването на възможностите за контрол на ниво висши училища и научни организации. При особено драстични случаи министърът на образованието и науката назначава Апелативна комисия за всеки отделен сигнал. Формирането на Апелативната комисия е предвидено в приетата от Народното събрание Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030.

Научното жури вече е задължено да се произнася при съмнения за плагиатство, както е нормалната европейска практика. Такова задължение имат и органите на всички следващи етапи от процедурата. Те също подлежат на съдебен контрол. Защитават се правата на асистентите, които не са успели да защитят дисертации в срок поради отпуски за бременност, раждане, осиновяване, за отглеждане на малко дете, при смърт или тежко заболяване на родител. Националният център получава правото да издава удостоверения в случай на изгубени, унищожени, повредени и станали негодни за употреба дипломи за научна степен и свидетелства за научно звание, издадени по реда на отменения Закон за научните степени и научните звания. че с предвидените промени ще се постигне основната цел на Закона за развитие на академичния състав в Република

Заповядайте, господин Мехмед. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами Днес разглеждаме два законопроекта, които са с претенции за подкрепа за реално развитие на академичния състав в Република България. В заседанията на Комисията по образованието и науката се изказаха и мнения, че те не си противоречат, независимо от партийните противоречия на вносителите. Колегите от БСП предлагат изменение и допълнение само в два пункта, но те са съществени сами по себе си. Тяхното законотворчество се изразява във финансови средства – въвеждане на минимални прагове на трудовите възнаграждения на всички, които искат да се развиват в научната сфера. Добре звучи, важно е, в същото време е и реална политика. Не би следвало обаче това да е само партийна инициатива, а осъзната държавна отговорност с допълнението ни, че пари трябва да има не само за заплати и за научни изследвания, а за научни постижения, научна апаратура, както и за всички дейности, заложени в Стратегията за научни изследвания, поетапно до 2030 г. Другият Законопроект, уважаеми колеги, е по-интересен и достатъчно важен. Става въпрос за Законопроекта на проф. Станилов, Милена Дамянова и група народни представители. Ние го разглеждаме като опит за въвеждане на ред, на общ регламент. Ще ми позволите и аз да направя един разрез вносителите на Законопроекта предлагат 42 нови параграфа, с които се изменят и допълват 30 члена, един параграф, съответно 44 алинеи, 12 точки, 20 подточки, като в същото време се създават нови три члена, 13 параграфа, 61 алинеи, 44 точки и други, включително и Преходни и заключителни разпоредби. Основополагащо тук е идентификацията на пет значими проблема, касаещи развитието на академичния състав, сред които: липса на общовалидни стандарти за научни постижения, което води до значително увеличаване броя на получените научни степени и титли след 2010 г., без това да е съпътствано правопропорционално увеличение на научната продукция като количество и качество в институционален и национален мащаб; липса не толкова на строги, колкото на точно и конкретно дефинирани изисквания, касаещи сферата на професионална компетентност и обективност на членовете на научните журита, която липса създава възможности за прояви на субективизъм с вече налични негативни практически проявления; липса на конкретни механизми за ефективен контрол върху различните етапи от въвеждането на процедурите за присъждане на научни степени и заемане на академични длъжности, включително и на най-висшето ниво на изпълнителната власт в Министерството на образованието и науката; липса на ясно фиксиран механизъм, позволяващ и насърчаващ откриване и противодействие на плагиатство в сега действащата нормативна уредба, Закона за авторското право, Наказателния кодекс и други, и неприложимост на ключови нормативни документи, сред които са посочени Европейска харта за изследователи и Кодекс за подбор на изследователи, както и Етичен кодекс на учения. Тук, колеги, отварям една скоба такъв обобщен Етичен кодекс на учения не съществува. Етичен кодекс има на Съюза на учените, както и Етичен кодекс на различни университети. Същите документи са споменати и в Актуализираната Национална стратегия, която приехме само преди един месец. Основен иновативен момент в предложения Законопроект е въвеждането на минимални национални изисквания под формата на наукометрични показатели, определяни чрез числови стойности и брой точки. Въпросните наукометрични показатели са изброени сравнително подробно, посредством които ще бъдат отразявани научни резултати и техният отзвук в научната литература или релевантни постижения в художественотворческата и спортната дейност. Включените в Законопроекта предложения като цяло са реално приложими и логически издържани, а практическата им реализация би довела до премахване в значителна степен на негативните прояви на субективизъм и неприкрито лично отношение при кариерното израстване на академичния състав в българските университети и научни институти. Същевременно трябва да се отбележи, че същинското фактическо действие на Закона ще стане възможно чрез Правилник за неговото приложение, който се приема от Министерския съвет. Тук по никакъв начин не може да се предвиди най-важното: дали наукометричните показатели ще бъдат определени по подходящ начин, в съответствие със спецификите на всяка една научна област, дали ще се стигне до полезна дискусия и публично обсъждане и на предлаганите изменения и допълнения в Правилника, дали Министерският съвет ще се съобрази с изказаните мнения и направените препоръки от пряко заинтересованите страни. Сред интересните страни на Законопроекта, а те могат да се разглеждат и като положителни, могат да се посочат още промените, които се отнасят до заемането на длъжността „главен асистент“. Съгласете се, че донякъде е нелепо да се изисква от човек, който е защитил дисертация, да се явява пак на изпит, при положение че в класическия случай той вече се е явил на такъв, кандидатствайки за редовна докторантура. Субективизмът при провеждането на такъв изпит, включително изнасянето на информация, е съвсем друга тема, а всъщност е неприятна реалност за „неправилните“ кандидати. допълнението за тайно гласуване при избора на главни асистенти и доценти от факултетен, съответно научен съвет: задължителното становище, респективно решение на научното жури за липса на плагиатство това е нова ал. 4 към чл. 26. Съвсем искрени аплодисменти! Задължителното публикуване с открит достъп, най-малко за срок от 5 години на всички рецензии и становища, резюмета, научни изследвания, автореферати – освен на български, така и на един чужд език в съответната научна област. Фактическото непризнаване на университетските учебници и подобни помагала за монографичен труд. Точно тези помагала в част от случаите се превръщат в обект на нелицеприятна търговия и студентите са принудени да си ги закупят, често пъти със задължителен автограф, за да могат да си вземат изпита. Доколкото ми е известно има и хора, които са се хабилитирали благодарение на издаден от тях учебници и учебни помагала, които дефакто са обикновена компилация. Необходимо е още едно уточнение във връзка с реферирани и индексирани издания. Според § 34, т. 9 от предложения Законопроект това са издания, в които статиите се публикуват след анонимно рецензиране и които са част от международното изследователско пространство. Публикациите в преобладаващата част на тези издания, поне в сферата на историята и близките ѝ - етнология, антропология, музеезнание и така нататък, уважаеми колеги, май са платени. Чувам, че някои университети правят конкурси за финансиране на подобни публикации, но броят на финансираните статии едва ли е голям, а подборът сигурно е и силно субективен. Това е част от така наречената „мила родна картинка“. След всичко изказано дотук възниква и моят естествен въпрос: кои, какви и колко са научните списания в България? В заключение би могло да се каже, че предлаганият Законопроект, за да доведе до реални резултати, тоест опитът за общ регламент да бъде успешен и работещ, трябва задължително да бъде последван от правилник за неговото приложение, изготвен при съобразяване със спецификите на всяка научна сфера и след широко публично обсъждане, не само с преките бенефициенти. Тук имам предвид настоящия академичен състав, същевременно и бъдещия. Те всъщност са и потребители на кадри, научна продукция, сред които мога да посоча и българския бизнес, образователната система, културната индустрия и така Остава въпросът: какво би следвало да се случи с хабилитиралите се след 2010 г., индивидуалните резултати от чиято преподавателска и изследователска дейност не са достатъчни, за да получат необходимия брой точки, с които да покрият минималните национални изисквания? Идентичен въпрос би могло да се зададе и по отношение на част от притежателите на образователно научната степен „доктор“, защитили дисертации след 2010 г. Логично Логично е да задам и въпроса: кои и колко са тези, които в настоящия момент отговарят на предложените минимални изисквания да бъдат избирани за членове на научните журита? Уважаеми колеги, тук ще прекъсна, а и всички ние ще чакаме прецизиране на текстовете между първо и второ четене, за да видим дали ще има и допълнително предложение от наша страна. Благодаря, за вниманието и търпението.

Въпросът е, че тук той повдигна такъв въпрос: какво става с тези, които са защитили досега и които

След това дойде един министър, който беше инженер и математик и който направи техния нов Закон изключително строг. Нашият пред него е либерален Закон. Там им отнеха всички степени и звания в този период и ги накараха отново да се хабилитират. Ние тук казваме само това: „Като не сте достигнали тези национални минимални изисквания, продължавайте да пишете, работете, пишете монографии, статии. Достигате нивото, влизате в системата и получавате право да ставате членове на жури.“ Други права не се отнемат, не се фиксират – заплати, четене на лекции и всички други академични неща, но специално за рецензиите – друг начин – друг начин да се оценява науката няма. Тя се оценява единствено чрез рецензии. Затова и наукометричните показатели, които да оценяват качеството, няма как да се направят. Правят се само тези, които ги има – числовите.

Не виждам. За дуплика – господин Мехмед. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми проф. Станилов, Вие всъщност се съгласихте с онова, което изказах като мнение. Това е още едно доказателство, че когато един Закон е достатъчно важен, той не би следвало да е само партийно ориентиран, и ако сме в реална полза за всички, които в настоящия момент представляват академичния състав в България, и ако сме полезни именно на тях, за тяхното израстване, значи сме си свършили работата. че някои от текстовете подлежат на прецизиране. Все още получаваме становища от различни университетски преподаватели с различни предложения и идеи. Това са леки нюанси и може би ще намерят отражение между първо и второ четене. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА Други изказвания? Професор Бъчварова, заповядайте за изказване.

беше направена една много добра дискусия по проблемите на науката. Тази дискусия даде основание да се направят изводи, да се направят промени, които да са в посока за подобряване на заплащането в сферата на науката, а също така регулациите, които в последните години доведоха до това, което и проф. Станилов каза: необоснован брой увеличаване на хабилитирани лица, степени, които не отговарят според нас на изискванията за притежаване на такива научни степени. Затова е тази корекция в Закона. По Законопроекта, който ние предлагаме, свързан с базови заплати на научните работници, преподаватели, заети в БАН, Селскостопанската академия и висшите училища, трябва да Ви кажа, че аз лично съм много учудена, първо, от становищата, които бяха дадени от Министерството на образованието и от синдикатите, затова, че виждате ли, този въпрос не е важен и той не касае развитието на науката, а са претенции на учените, които нямат основание в настоящия момент. Само един пример. В Доклада не беше посочено докторант получава в продължение на 3 години 450 лв. месечно, без да има право да работи допълнително, за да си осигурява допълнителни доходи в семейството. Главен асистент получава 560 лв. Обяснете ми при тези нива на заплащане какво очаквате като научен продукт, какво очаквате като иновации в следващия етап, които да бъдат внесени в икономиката? Нашето предложение е свързано именно с необходимостта да има корекция. Защо? България през 2015 г. иска мониторинг на състоянието на изследванията в науката от Европейската комисия. Той беше направен. Изводът беше: ниско заплащане на труда в научната сфера. Преди един месец приехме Стратегия за научните изследвания. Там е записано императивно, че е необходимо от 2017 г. да се увеличават заплатите на заетите в науката, и то в съответствие със средната работна заплата. Ние предлагаме спрямо минималната работна заплата, защото това е някакъв ориентир, който може да даде предпоставки плавно, с приемането на бюджетите, да се реализира тази Стратегия. Защо се приема Стратегия, която няма да се изпълнява? Връщам се на дебата, когато се разглеждаше Стратегията. Тогава всички Вие подкрепихте, но с основното желание да не се изгубят средства от европейските фондове. Ако това е била целта – приехме Стратегия, но Стратегията е задължителен елемент за изпълнение от изпълнителната власт и затова ние предлагаме корекции на работните заплати за заетите в науката от 2018 г., с приемането на новия Закон за бюджета. Висшите училища казаха, че виждате ли, „нарушаваме автономии“. Не нарушаваме автономията при определянето на работните заплати. Ние искаме

Проблемите в науката на практика са два: едното е заплащането, другото е оценката. Оценката на заетите в науката се дава с предложението в Законопроекта за промяна в Закона за академичния състав и процедурите, по които ще се осъществява академичното развитие. Приветстваме дебата по този Законопроект, защото след 2010 г., както е записано и в мотивите на вносителите, има предпоставки наистина да се получи една инфлация от промени, от дейности, които доведоха до рязко повишаване на заетите в науката със степени доценти, професори. Но това, което не подкрепяме в Законопроекта, са в три основни направления. Първото направление са наукометричните показатели. Такива трябват. Трябва да има минимални наукометрични показатели. Обаче те са определени в Законопроекта много схематично, а препращането им към правилник, който ще определи кои са тези минимални изисквания, според нас няма да доведе до решаване на този проблем – кои са минималните изисквания. И всеобхватният ум на Лаплас да дойде тук, няма да може да направи правилник, в който тези наукометрични показатели в правилника да отговарят на някакви критерии за научни трудове и за тяхната оценка. Тук не се поставя въпросът, може би ще се постави в правилника, ако имате трима съавтори на една монография или научно изследване, или статия, и тримата кандидатстват за научна степен, всеки един от тях ще покрие критериите, нищо, че са съавтори. Този въпрос беше важен и се разглеждаше в съветите и комисиите до 2000 г., но сега също трябва да бъде поставен, защото много от критериите и показателите ще се постигнат именно по тази линия – съавторство или участие в различни направление на научни изследвания. Второ, научното жури.

първичното звено. Първичното звено предлага научно жури. Ами това първично звено се състои от седем човека. Тези седем човека са водещи при определяне на научното жури, защото след това Факултетният съвет, както е записано в Законопроекта, само трябва да утвърди това научно жури. Няма избор. Няма случаен избор, което означава, че ще продължи същата система – „Добри познати сме, приятели сме, предлагам да бъдеш в научното жури“. Комисията, беше коментиран въпросът, че случайният избор не е удачен, защото няма достатъчно на брой хабилитирани лица, които да участват в научното жури. И пак се връщаме на въпроса – е, как да има достатъчен брой хабилитирани лица при това ниво на заплащане? Няма как да избягаме от този въпрос и затова в България броят на учените непрекъснато намалява именно поради тази причина. Така че нашето предложение между първо и второ четене ще бъде научните журита да бъдат на случаен принцип. Другото означава повтаряне на това, което е досега. Не може да се излезе от кръга на едни и същи хора, които са рецензенти, едни и същи хора, които съвсем добронамерено, може би към колегите си, но не и към научната общност или научното развитие като цяло, да създадат предпоставки за по-качествено научно обслужване и развитие на страната. Плагиатството. Отново научното жури е водещо. Всичко се фокусира в това научно жури. Научното жури ще прецени ама как ще прецени? Те са хора, които се познават добре. Как ще прецени научното жури дали има или няма плагиатство и докъде има? Дали 10%, 20% ли,

Та научното жури, което определя рецензентите, което гласува, в същото време ще оценява плагиатството. Отива се на следващата степен – Факултетен съвет, но там нещата пак стават много лични, което според нас няма да доведе до решаването на този въпрос, който е значим през последните години и няма институция, която да се заеме непрекъснато и постоянно да следи именно научните публикации и възможността или невъзможността при тях да има такова заимстване, при което съответните приноси на кандидата за една или друга научна степен да бъдат оценени по достойнство. Има качествени разработки, има български учени, които работят много активно, но има и много такива, които заимстват, които преписват, които превеждат и ги представят като свои научни изследвания. Няма да влизам в подробностите на другите предложения, които са свързани с ролята на Министерството на образованието и науката. Нашето виждане е, че ако не се коригират научните журита по начина, по който да си изпълняват професионално работата, каквито и други механизми след това да се измислят или предлагат, те няма да са работещи. Трябва да има постоянно действащ орган, който наистина да следи за проблеми при реализацията на процедури, които са в научните изследвания. Няма да подкрепим Законопроекта на колегата

Професор Станилов, заповядайте за първа реплика.

Истината е, че трябва да има постоянна комисия по апелация. В първоначалния проект беше такава, но Министерството и особено Съветът на ректорите, които имат много силен глас по принцип в обществото, не се съгласиха с това. Мисля, че на второ четене можем да ги убедим Комисията по апелация да бъде постоянен орган. По Въпроса за оценката кое е плагиатство и кое не е, мога да кажа следното. Науката се оценява по един-единствен начин, ще повторя, по един-единствен начин. Друг не е измислен. Това е с рецензии. В рецензията, на отговорност на рецензента, на неговата съвест, трябва да бъдат отразени и тези мерки, трябва да бъде отразено дали има плагиатство, или няма плагиатство. Не винаги може да се хване плагиатството. То може да се хване дори след като цялата процедура е завършена, след като човекът, който е плагиатствал, е получил своята научна длъжност, своята научна степен, да бъде хванато след години и затова отива в Комисията по апелация, която взема съответните мерки. Не виждам как може да се формулира точно „плагиатство“, освен по един-единствен начин – директно използване на чужд текст, в който се взема чуждо научно изследване, дори и да бъде цитирано, ако текстът е приет буквално в страница, две, три, четири, има случаи на 20, на 100 и така нататък. Няма да изброявам случаи, с които съм добре запознат. Тогава е сигурно плагиатството. Плагиатството може да бъде поставено и обсъждано в самата Комисия по апелация. То може да бъде поправено, коригирано и така

Председател, колеги, проф. Станилов! Благодаря, първо, за изразеното становище, че все пак е необходима постоянна комисия, която да успява да се справи с процедурите, начина им на провеждане, а също така и с проблеми, свързани с плагиатството. Другото означава, че на практика избирателно можем да решаваме въпроса на един или друг кандидат, срещу когото някой пише. В научните среди, трябва да Ви кажа, че много пишат. И когато някой не е добре поставен, писането е първата и основна задача. Трябва да има наистина обективност и тази Комисия да има възможността, а също така и достатъчни регистри, за да може да си свърши своята работа. По отношение на оценката за рецензиите. Вижте, аз съм виждала рецензии, които са копи-пейст – само отгоре се сменя името.

изказване, в което се вижда, че в областта например на химическите науки не можем да намерим трима рецензенти – хабилитирани, няма интерес, няма развитие, как ще стане? Точно затова предложението, което беше направено от нас и в предходния Закон, беше, че и близките научни направления трябва да се имат предвид, защото в едно тясно научно направление може да имате двама или трима човека, което означава, че само тези двама или трима човека ще бъдат в оборот за писане на рецензии. научни направления, които са допирателни на основното, могат да бъдат включени хора, които да се занимават и да бъдат оценители в журито. Въпросът е изключително сложен. Според мен особено при наукометричните показатели трябва да се взаимства опитът от съветите, които бяха действащи до 2000 г.

Следващи изказвания? Госпожо Стоянова, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Висшето образование и науката имат нужда от осъвременяване и от въвеждането на единни критерии за оценка и растеж. Като представител на академичната общност мога да кажа, че такъв законопроект отдавна се очаква и предизвиква множество дискусии в научните среди. Ни повече, ни по-малко със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в България ние правим стъпка в правилната посока, продиктувана от заинтересованите страни за осигуряване на условия за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и заемането на академични длъжности във висшите училища и научните организации, което да доведе до хармонична връзка между научните постижения на кандидатите и възможностите за тяхното академично развитие. С настоящия Законопроект целим да се справим с няколко основни проблема, касаещи развитието на академичния състав, като: липсата на общовалидни стандарти за научните постижения, необходими за придобиването на научни степени или заемането на академични длъжности; липсата на достатъчно строги изисквания за професионалната компетентност на членовете на научните журита; липсата на конкретни механизми за ефективен контрол, включително от страна на министъра на образованието и науката, върху процедурите по време на тяхното протичане и след приключването им, както и липсата за нормативно определен в специалния закон механизъм за противодействие на проявите на плагиатство в академичната общност. Посочените проблеми и създадените възможности за субективизъм в уредбата на подобен вид обществени отношения могат да бъдат решени трайно, единствено на законово ниво чрез приемането на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитие на академичния състав в Република България, чиито стратегически цели включват създаването на национална общовалидна рамка за участие в процедурите за придобиване на научни степени и за приемането на академични длъжности, разбира се, съобразена със спецификата на научните области и професионалните направления; въвеждането на правила за лицата, които ще участват в научните журита – те трябва да отговарят на минималните национални критерии за придобиването на научна степен и заемането на академична длъжност; създаването на публичен регистър като електронна база данни на лицата, придобили научна степен във висшите училища и научните организации в Република България, на защитените трудове и хабилитираните лица в страната. Новото тук е, че в тях ще се включват наукометричните показатели, както и показателите, които отразяват академичните постижения на кандидатите, тоест на заелите вече Нормативно се урежда борбата с плагиатството, което е важен въпрос, свързан с повишаване качеството на образованието и на научните изследвания. Развива се и по-детайлно процедурата за осъществяване на контрол от страна на министъра на образованието и и науката относно дейността на висшите училища и провеждането на процедурите за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности. Нашата цел е е да въведем критерии, при които академичният растеж да се осъществява в условията на истинска конкуренция на научните и преподавателските постижения на всеки отделен кандидат, а не просто на обвързване на доходите му с постигната академична титла. Това, съгласете се, ще има най-голям ефект за повишаване качеството на научната продукция в страната. Във връзка с това, чрез предложените промени в Законопроекта на БСП се прави стъпка назад към начина, по който се развива българската академична академична общност, опитвайки да се върне ролята на държавата в контрола и разпределението на заплатите вътре в академичната автономия. Това не е работа на държавата, това е задача на ръководството на висшето училище и то е онова, което трябва да реши дали и как да обвързва доходите на своите служители с техните академични постижения. От текстовете лъха социален популизъм и желание да се разпределят целеви средства не според качеството на академичния състав, а според една силно разширена бюджетна рамка. Не съществува никаква логична финансова обосновка на Законопроекта на левицата, която да обслужва подобно предложение, но това е най-малкото. Всъщност големият проблем е, че философията на предложението – пряко да се обвързват доходите на академичния състав с минималната работна заплата в страната, е популистко по своя характер и финансово нездраво. То обаче противоречи и на здравата логика, защото атакува ключовия принцип на академичната автономия и се опитва да върне пряката зависимост на академичната общност от изпълнителната власт, която и да е тя. Законопроектът, внесен от ГЕРБ и от „Обединените патриоти“, не цели популистки предложения, отнасящи се само до минималните финансови параметри на работната заплата в академичната общност. С нашия Законопроект се противопоставяме на ударното производство на академични кадри чрез въвеждането на модерни и утвърдени критерии и стандарти. То е логично следствие и продължение на усилията ни в предходното Народно събрание да се сложи ред в сфера, която беше обхваната от хаос през последните години. Нашият Законопроект прави и друга стъпка в правилната посока – гарантира прекратяване на масовото и безконтролно присъждане на научни степени и звания на хора, които често не правят никакви съществени научни приноси и постижения. Той регламентира за първи път ясно и точно злоупотребата с чужди академични постижения и наказанията за плагиатство – проблем, на който ставаме свидетели в съвременния свят. Последно, но не по важност, този Законопроект е жизнено необходим, за да може върху него да стъпи новата Национална стратегия за развитие на научните изследвания. Този ход ще гарантира дългосрочно, балансирано и хармонично развитие на този сектор, без залитания в една или друга посока в зависимост от обществената конюнктура. Благодаря, уважаема госпожо Стоянова. Реплики? Професор Бъчварова – първа реплика. СВЕТЛА Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, как ще се върнете в университета си и ще кажете, че заплатите, които получават преподавателите там, са достатъчно високи, мотивирани и в съответствие с качеството на тяхната работа? Свищов е един от университетите, които не са с висока средна работна заплата, но Вие трябва да им обясните, че не искате да им се увеличи работната заплата. Казвате автономия. Каква автономия ще се наруши, при условие че се увеличи субсидията за издръжка на един студент и това даде възможност на ръководствата възможност на ръководствата да мотивират тези, които работят в университетите според резултатите, но ще имат възможност да увеличат тези заплати, а не да ги намаляват, защото и броят на студентите намалява. Всеки един университет ще го почувства през следващите години. Селскостопанската академия. Как да си увеличи заплатата, като бюджетът на Селскостопанската академия идва с число, фонд „Работна заплата“, осигуровки на ниво 560 лв. средно? Как да стане?

и да заплащате по достойнство труда на тези, които работят. Ако и двете ги няма в един институт, в една научна организация, това означава, че няма да има и научен процес. И не ми обяснявайте кое било популистко! Вашето е популистко, защото не искате да си отворите очите за действителността. В Комисията всички изказващи се говориха за ниското заплащане на труда.

госпожо Председател, уважаема госпожо Стоянова! Струва ми се, че отново тръгваме към, обръщам се към всички колеги, политизиране на дебата. Това е много специфична материя и моля всички да слязат до нивото на материята и, ако можем, да продължим дебата по чисто професионален начин. начин. Въпросите, които се засягат и в Законопроекта на проф. Станилов, и в Законопроекта, който се предлага от „БСП за България“, са твърде специфични и засягат една част от научния потенциал на България. Мога да го кажа като човек, който почти изцяло е израснал в медицинските научни среди в Република България – една група от научни дейци, които се намират в много сериозно и тежко положение в момента. Съвсем отговорно мога да споделя, че интересът към научна работа не само в областта на медицината, която е високотехнологична, а и в много области на живота не сериозно, а драматично е спаднал. Ние имаме феномена на „Bleeding country“, както го наричат ирландците от своята история „кървяща страна“. От наша страна изтичат мозъци, предимно по финансови причини, което е много сериозен аргумент, много сериозен проблем. Той не е само проблем на България, той е проблем на цяла Източна Европа. Естония е загубила една трета от населението си през последните двадесет години след промените. В този смисъл има сериозни основания предложението, представено като Законопроект, от парламентарната група на „БСП за България“, безспорно, че има и сериозни основания

а не да правят заключения по направление популизъм или, така да се каже, целесъобразност на предложенията, тъй като те са много специфични и не бива да се политизират. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Бъчварова, как ще обясните на Вашите студенти, че трябва да им вдигнете семестриалните такси, за да повишите Вашите заплати, при положение че нямате логична финансова обосновка на Законопроекта, който предлагате?

до положение да обидя министър-председателя, който седеше тук, с въпроса: „Кой убеди министър-председателя на българите, че те нямат нужда от високи материи, че са тъпи, прости и глупави?“. и глупави?“. Повтарям Ви това, което казах и в Комисията: това е въпрос на обществени нагласи. Цялото общество трябва да стигне до това, че има нужда от наука и че тези мозъци не бива да изтичат извън страната, и че ние трябва да се превърнем във високотехнологична, развита държава, която се занимава с тези неща, както и другите държави. Академията на науките, която е на средноевропейско равнище, единствената институция, която има положителен европейски одит, която да заприлича наистина на Академия на науките, на изследователска структура. Ще Ви кажа и нещо, което е в разрез с всичко останало. Това, да се определят базовите заплати на изследователската група на университетските преподаватели не може да стане с такъв закон, и Вие знаете защо реално не може да стане. Защото трябва да има пари в самия бюджет, тоест, когато правим бюджета, трябва да се предвидят такива пари. Второ, защото тези заплати не се определят от Народното събрание, тези нива не се определят от Народното събрание, а от Министерския съвет. Това даже може да стане без закон, ако Министерският съвет вземе такова решение. Ето Ви драстичното ми предложение – като толкова искате да стане това, съжалявам, че госпожа Нинова я няма тук, да вземе да поиска среща с господин Борисов, да му каже много просто нещо: Нали искате да управляваме заедно, нали искате да Ви подкрепяме стабилно правителство, ето, дайте да си стиснем ръцете и този въпрос да го решим заедно. Да призоват всички

Първа реплика – господин Мирчев. в парламента не сме, за да се хванем за ръчички и да танцуваме заедно нагоре-надолу. Тук сме, за да водим дебат. И когато Вие казвате, че наистина системата на науката е обезкървена откъм финанси, трябва да гласувате, когато има предложения за поправяне на този недъг, а не да се оправдавате, че не сме били седнали на една маса и не знам си какво. Тук е мястото за дебат, за определяне на правилата. Когато твърдите, че сте се борили дълго време за достойно финансиране в науката и на хората на науката, на академичния състав и да гласувате по този начин, а не поради факта, че сте влезли в някаква коалиция на далаверата, да казвате: „Аз съм за повече пари, но няма да го подкрепя“. Благодаря. (Ръкопляскания от „БСП за

И не искам да ми давате съвети. Аз имам 13-годишен опит, нам кое, как трябва да стане. И това, което предлагате Вие самите, знаете, че няма да стане. Вече колко пъти поред предлагате неща, проектозакони, в които трябва да се вземат пари от бюджета? А пари от бюджета, ако той не се преобразува, отново да се актуализира, пари не могат да се вземат. Затова се изисква общо решение на всички, а не само на опозицията. И да ме провокирате тук с това – гласувайте това! Ами като гласувам това, а другите гласуват „против“, то ще стане ли? Не, няма да стане!

с това, че ние не говорим за определяне на тези минимални възнаграждения, за сегашния бюджет, а от 2018 г. Тоест, ще имаме време в бюджета за 2018 г. да заложим съответното вдигане на финансирането в частта за наука. Понеже една от колежките от ГЕРБ, която се изказа – аз съм напълно съгласен с Вас, колежке, че има хаос в науката и в академичните среди. Има хаос и ще Ви кажа защо има хаос. Има хаос, защото Бойко Борисов 1 – това правителство, 2010 г. една от първите, тоест мандатът стартира с една промяна – точно с унищожаване на българската наука. Оттогава всички проблеми, които се опитваме да решим в момента, са точно на база на тези решения. Нека да не забравяме 2009 г. когато Дянков каза: „Ще им спрем парите, те сами ще умрат“. От 2009 г. насам

Ще Ви кажа какво имам предвид под финансово обезкървяване. В БАН асистент – това е начинаещ учен, ако не знаете, взима брутна заплата от 605 лв., ненаучният персонал е със заплата 609 лв. Как искате да има млади учени, като ненаучният персонал взима повече пари? За един млад учен – ще Ви дам пример в Германия, стартиращата заплата е 4300 евро. И за да Ви дам пример, производителността на България и на Германия е едно към три, но заплатите не са едно към три, а са едно към петнадесет. И ние искаме да държим тук младите учени?! Естествено, че те ще избягат веднага в чужбина. Понеже говорихте и за автономия, ми е много интересно да се обърнете примерно към хората, които са съдии, защото те са съвсем отделни от нас, но вижте какво пише в Закона за държавния бюджет. „Размерът на основното месечно възнаграждение за най-ниска съдийска, прокурорска и следователска длъжност за 2016 г. е 1732 лв.“. За какво бъркане на автономията говорим? Тук говорим да сложим едни първоначални, базови, финансови нива, за да може да задържим младите българи, които искат да се занимават с наука, тук в България, а не да бягат в чужбина. Тези, които остават в България, се занимават с всичко друго, но не и с наука, защото в науката заплатите са обидно ниски. Преди няколко седмици приехме и Стратегията за развитие на науката в България. Там сме заложили точно това, че трябва да се вдигне финансирането в науката. Трябва да влязат живи пари там. В момента ние Ви предлагаме истинско политическо решение и Вие казвате, че не сме прави. Спомняме си БАН като представяха доклада тука. Всички казвахме: „Ах, как правите чудеса без пари!“. Как България, образът на България в целия свят, научният образ на България идва от БАН. Над 50% от научния образ на България в света идва от БАН. Седим и казваме: „Леле, Вие без пари какви чудеса правите!“ и в момента, когато предлагаме решение, пак нищо не се случва от Ваша страна. Отношението Ви към науката се показва най-добре от статистиката. Най-малко учени на 1000 човека в Европейския съюз са тук, в България – 4,4.

и да я превърне в един кух документ. Затова пак ще завърша по първия, по нашия Законопроект. В момента Ви даваме едно решение, което може да намери своя път и в бюджет 2018 г., и най-накрая да помогнем за българите да седят тук и да правят наука. Относно Законопроекта на проф. Станилов. Професор Станилов, с Вас сме говорили по този Законопроект в Четиридесет и третото народно събрание. Той тогава решаваше много повече проблеми, отколкото в момента. В момента по-скоро този Законопроект решава второстепенните проблеми в академичната сфера, отколкото основните. Важните, ключовите моменти са отпаднали. Професор Бъчварова достатъчно говори по самата същност – че не може да няма случаен принцип при избора на журито; че, когато говорим за плагиатство, вече има достатъчно изградени електронни системи, в които научният труд се вкарва и се казва дали има плагиатство или не и така нататък, и така

И второ, е от изключителна важност, за да изграждаме общество на знанието – един от основните принципи на Европейския съюз, най накрая в науката да има достойно заплащане, защото

Не виждам реплики. Колеги, ще продължим с дебата след почивката. Давам 30 минути почивка.